Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 002-01-13, внесен от Министерския съвет на 25 януари 2010 г. „На

С тази разпоредба е възложено на министъра на финансите и на министъра на правосъдието, в срок 6 месеца от влизането в сила на закона, да издадат наредби за условията, реда и организацията за изпълнението му. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност предвижда административният орган да не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а да ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. Заключителната разпоредба на § 3, ал. 2 не определя конкретно и пълно предмета на предвидените наредби. От текста на посочената разпоредба може да се направи извод, че законодателят е имал предвид с наредбите да се регламентира начинът за изпълнение на посоченото задължение. От извършения преглед на подзаконовите нормативни актове в тази област става ясно, че в правния мир вече има подзаконови нормативни актове, които уреждат служебния обмен на информация между отделни административни органи по електронен начин. В този случай трябва да се спази изискването на разпоредбата на чл. 10 от Закона за нормативните актове, според което обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен, а обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Цитираната законова разпоредба създава гаранция за стабилност на правното регулиране и служи като превенция срещу инфлацията на нормативните актове. Действащи подзаконови нормативни актове, които уреждат служебното предоставяне на информация и документи по електронен начин между административни органи, са: Наредба № 7 за взаимодействието на регистър Булстат с други регистри и информационни системи за достъпа до данни, издадена от министъра на правосъдието; Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на земеделието и храните, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници” и Патентното ведомство чрез националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост и за дейността на Междуведомствения съвет по администрирането, поддържането и развитието на националната система и Наредба за взаимодействието между регистър Булстат и други национални и ведомствени регистри и информационни системи, приета от Министерския съвет. Тези доводи обосновават необходимостта от изменението на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, което се изразява в отменянето на ал. 2 на § 3 от Заключителната разпоредба. В дискусията в Комисията по правни въпроси се включиха народните представители – господин Четин Казак и господин Красимир Ципов. Господин Казак изтъкна, че не е съгласен със законопроекта и така предлагания начин на разрешаване на трудностите на изпълнителната власт. Приетият закон през 2009 г. е целял улесняването на бизнеса, премахването на пречки и бюрокрация от страна на администрацията. По правилния подход, според него е Министерският съвет да издава наредби, като така ще се обхванат взаимодействието между институциите и регламентират задълженията им. Господин Ципов направи правно-техническа бележка, че наименованието на законопроекта следва да се промени и да бъде: „Закон за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност”. След проведената дискусия, с 15 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 002–01–13,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да ви помоля да подкрепите предложения законопроект по съображенията, изложени в мотивите, както ги представи госпожа Фидосова. Предложената за отмяна норма се отнася само и единствено до регистрите и информационните системи, функционално подчинени на министъра на финансите и министъра на правосъдието. Тя не вменява на двамата министри задължение за изработването на наредби, които да регламентират обвързващо дейността на всички административни органи в страната. Именно към тяхната дейност е насочена разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тъй като текстът на предложената за отмяна разпоредба създава задължение единствено и само по отношение на тези двама министри, останалите въпроси не биха могли да бъдат разрешени по друг начин освен чрез отмяна на този текст на закона. Изследването на това кои регистри и административни органи са останали извън функционалната компетентност на министъра на правосъдието и министъра на финансите, следва да бъде извършено от съответните ресорни ръководители, за да бъде изпълнена по същество разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от закона.

и административния контрол върху стопанската дейност, № 002-01-13, внесен от Министерския съвет на 25 януари 2010 г. Моля уважаемите народни представители да гласуват.

представители да гласуват. Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Преминаваме към трета точка от дневния ред: повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 20 януари 2010 г., и върнат с Указ № 14 от 1 февруари 2010 г. на Президента на републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. Уважаеми народни представители, имате възможност да изразите своите становища и позиции. Заповядайте доклада на комисията за второ четене,

Член 83 се изменя така: „Чл. 83. (1) Началникът на отбраната е най-старшият офицер с висше военно звание и е пряк началник на всички военнослужещи от въоръжените сили. сили. (2) Началникът на отбраната се назначава от Президента на Републиката по предложение на Министерския съвет за срок четири години. (3) Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната. на отбраната. (4) Началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците на видовете въоръжени сили в съответствие с Конституцията, законите, уставите на въоръжените сили и заповедите на министъра на отбраната.” Предложение от народните представители Моника Панайотова, Красимир Минчев, Живко Тодоров и Владимир Тошев: „§ 29. Член 83 се изменя така: „Чл. 83. 83. (1) Началникът на отбраната е най-старшият офицер с висше военно звание и е пряк началник на всички военнослужещи от въоръжените сили. (2) Началникът на отбраната се назначава от Президента на Републиката по предложение на Министерския съвет за срок 4 години. години. (3) Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната. (4) Началникът на отбраната е подчинен на Президента на Републиката при осъществяване на правомощията му на върховен сили. (5) Началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено, чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците на видовете въоръжени сили в съответствие с Конституцията, законите, уставите на въоръжените сили и заповедите на министъра на отбраната.” Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев: „В чл. 83 ал. 3 да се измени и да стане:

Началникът на отбраната е най-старшият офицер с висше военно звание и е пряк началник на всички военнослужещи от въоръжените сили. (2) Началникът на отбраната се назначава от Президента на Републиката по предложение на Министерския съвет за срок четири години. години. (3) Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната. (4) Началникът на отбраната е подчинен на Президента на Републиката при осъществяване на правомощията му на върховен сили. (5) Началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците на видовете въоръжени сили в съответствие с Конституцията, законите, уставите на въоръжените сили и заповедите на министъра на отбраната.”

Валентин Радев – заместник-министър на отбраната, господин Пламен Петков – главен секретар на Министерството на отбраната, и госпожа Нина Чебишева – началник отдел „Правен”.

Уважаеми дами и господа народни представители, вземам думата единствено, за да не се съглася със становището, което е изразено от комисията, защото, ако погледнете текстовете на предложението, което сме направили с колегите Станчев и Мерджанов, няма да видите разлика в текста, който е предложен от колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. В какво обаче е разликата? Разликата е в това, че според нас, ако следваме логиката на йерархията в държавата, систематичното място на тази ал. 3 би следвало да бъде непосредствено след текстовете, които регламентират назначаването на началника на отбраната от Президента на Републиката, след което да следва фактът на подчиненост на началника на отбраната на Президента на Републиката. После да се върнем към текстовете, които регламентират непосредствена подчиненост, както е казано в Закона за отбраната и въоръжените сили, на началника на отбраната съответно на министъра на отбраната. Това е единствената разлика и аз не виждам основанието, поради което комисията отхвърля този текст, който е идентичен буквално дума по дума с текста на колегите. Би следвало да има запис, че се приема по принцип. След това, че се предлага и съответно да се отрази разликата в тези виждания. Факт е, че има един пропуск. Ние предлагаме промяна на ал. 3, след което логично следва, че досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно алинеи 4 и 5. Няма да влизаме във вчерашния спор дали непосредствената подчиненост като по-силен израз на субординацията в Министерството на отбраната следва да бъде преди подчиненост на началника на отбраната, съответно на Президента на Републиката, но това беше основният аргумент на представителите на Министерството на отбраната, за да не се приеме нашето предложение. Аз намирам този аргумент за несъстоятелен, поради което

Уважаеми колеги, искам да изясня това, което господин Найденов току-що изказа като становище.

Това, което обсъждаме, гласи: „Началникът на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната”. Те предлагат Началника на отбраната да е подчинен на Президента на Републиката при осъществяване правомощията му на върховен главнокомандващ. Отпада подчинението на началника на отбраната на министъра на отбраната.

Оперативният ръководител на началника на отбраната е министърът на отбраната. Той ежедневно работи с него. Главнокомандващият на въоръжените сили е опосредстван в своите ръководни дейности чрез Министерския съвет и неговите

Сега подлагам на гласуване текста на комисията, който беше прочетен тук в залата,

Благодаря. „§ 116. Член 235 се изменя така: „Чл. 235. На военнослужещите се изплащат възнаграждения и обезщетения по този закон при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.” предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев – да отпадне § 116, изменящ чл. 235 на действащия закон. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на § 116 в редакцията, приета от Народното събрание на 20 януари 2010 г., както следва: „§ 116. Член 235 се изменя така: „Чл. 235. На военнослужещите се изплащат възнаграждения и обезщетения по този закон при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Уважаеми народни представители, имате възможност да вземете позиция. Има ли желаещи за изказвания? Господин Найденов, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители, нашето предложение е за отпадане на § 116, с който на практика чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили се променя досегашния текст на чл. 235, а в него досега беше регламентирано правото на обезщетение на военнослужещите, което следваше да се изплаща в 45-дневен срок от настъпване, съответно, на обстоятелствата за това обезщетение. Със сегашния текст на практика се предоставя оперативна възможност на министъра на отбраната със свой акт да определя реда и условията за изплащане на обезщетението. Според нас този текст е допълнително демотивиращ фактор, доколкото внася несигурност в българските военнослужещи по отношение на сроковете, в които те ще получат едно регламентирано в закона право – след освобождаване от военна служба да получат определена сума като обезщетение за прослужените години. Ние считаме, че следва да бъде фиксиран срок в Закона за отбраната и въоръжените сили и това да изразява волята на народните представители по отношение на изплащането на това обезщетение. Считаме, че в случая предоставянето на оперативна възможност на министъра на отбраната не дава достатъчно гаранции и не създава достатъчно сериозни препятствия по отношение амбицията немотивирано да започне освобождаване или съответно намаляване на числеността на военнослужещите. Между другото, обезщетението, макар и малка, е все пак една удобна гаранция, при положение че отпада отговорността и правото на Народното събрание да определя числеността. Виждате, че имаме едно комбинирано въздействие на редица фактори, които създават несигурност сред българските военнослужещи и по този начин увеличаваме рисковете за това, че няма да има достатъчно кандидати за професионална военна служба. Разбира се, в законодателството има различни техники. Има закони с по няколко текста, чрез които се предоставя право на изпълнителната власт да регламентира реда и условията за изпълнение на този закон. Това е едната крайност. Другата крайност е, когато самият закон подробно изброява какво точно да се прави. Очевидно е, че и двете крайности не са достатъчно добри като законодателна техника. Но в случая ние считаме, че в закона изрично трябва да бъде посочен този срок. Затова предлагаме да бъде подкрепено предложението да отпадне § 116. Между другото,

Благодаря, господин председател. Господин Найденов, каква несигурност може да бъде внесена в съзнанието на военнослужещите и съответно да ги демотивира да служат, служат, когато министърът на отбраната им е задал конкретна схема, по която те ще получат своите пари? Имах вече възможността от тази трибуна да спомена, че ако въведем 45-дневния срок за изплащане на обезщетенията при пенсиониране на военнослужещите, ние, народните представители, правим автоматично министъра на отбраната закононарушител – или трябва да наруши Закона за държавния бюджет, където не сме му определили такава сума, защото не сме знаели в предишната година какво точно ще му трябва, или го правим закононарушител на 45-дневния срок. Това, първо. Второ, по отношение на мотивацията за постъпване на служба, искам тук да обясня на колегите, които все пак са далече от спецификата на военната служба, че обезщетение се дава на хора, които са прослужили 25 години в армията. Тоест тези, които сега постъпват, ще трябва да се съобразяват с този срок след 25 години. Дай Боже, след 25 години България и, съответно, Българската армия да разполагат със значително по добър бюджет

Уважаеми господин Тошев, каква е схемата, по която министърът смята да изплаща обезщетенията, в момента знае очевидно само министърът, тъй като тя не е била предмет на никакво обсъждане. Това, че той знае каква е схемата, не е аргумент, за да не се запише конкретен срок, в рамките на който да се изплаща това обезщетение за военнослужещите. Ако министърът желае да се ангажира с конкретна схема, която да поеме като ангажимент пред Народното събрание, има трибуна и микрофони,

да чакаш обезщетение неясно кога. Фиксирането на срок, дори да приемем, че в случая не сте съгласен с 45-дневния срок, дава гаранция на военнослужещия, че ще получи в определени срокове и обозримо бъдеще тази сума; тя няма да бъде отложена за тогава, когато министерството или министърът прецени и има възможност. Защо да превръщаме министъра в закононарушител, при положение че в закона бъде фиксиран срок и тогава, когато се готви бюджетът на Министерството на отбраната – той достатъчно добре знае колко човека подлежат на освобождаване от военна служба, съответната сума, също ясна като размер, може да бъде фиксирана в бюджета, след което всичко ще бъде изпълнено в сроковете, заложени от Народното събрание. Впрочем, ако имате идея по отношение на друг, различен от 45-дневния срок, предложете го, нека да бъде подложен на гласуване. То няма да противоречи нито на оспорването от страна на президента, нито на очакванията на българските военнослужещи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Други? Заповядайте.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не считам, че този параграф трябва да отпадне от закона. Той е изключително важен и трябва да остане. Бюджетът, който гласувахме,

отразява върху сумите, които ще бъдат изплатени на военнослужещите, тоест социалната част си остава и е финансово защитена. Но вие искате да поставите министъра в закононарушение и да го накарате в един извънредно кратък срок – 45 дни, да бъдат изплатени тези 20 заплати. Ние категорично не приемаме този срок, тъй като това би променило изцяло структурата на разходите в бюджета. Ето защо смятаме, че трябва да предоставим на министъра възможността по ред и условия, които той сам определи,

реплика – господин Найденов. Уважаеми господин Караниколов, принуден съм да взема думата за тази реплика, първо, защото не сте много убедителен в тезата, която развивате от парламентарната трибуна. Преди това ми се иска да кажа, че бъркате: ние не подкрепихме бюджета на първо четене, бяхме тук и гласувахме „против”, защото не споделяме политиката, която заложихте в този бюджет.

по-важното е, че имате достатъчно време в рамките на подготовката на бюджетната процедура да разчетете хората, подлежащи на освобождаване, и съответно да заложите сумата в бюджета за следващата година.

не се е чувствал закононарушител, след като беше един от основните инициатори да бъде приет този текст в Закона за отбраната и въоръжените сили – говоря за текста в закона, приет през м. май 2009 г. основно по инициатива на Министерството на отбраната и на министъра на отбраната. Съответно той не е имал притесненията, които сега използвате като аргумент за отпадане срока за изплащане на обезщетенията на българските военнослужещи. Още веднъж ще кажа, че това е неприемливо и наистина засилва несигурността. Всякакви импровизации по темата за обезщетенията са абсолютно вредни и непродуктивни.

Уважаеми господин Найденов! Наличието на този параграф в закона по никакъв начин не ограничава и не лишава министъра от възможност и при наличие на необходимия финансов ресурс

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители!

позициите на президента при налагането на вето по този текст, изказахме много аргументи защо не трябва да се отнема това право, което имат военнослужещите; защо отнемането на това право, да кажем – на тази тяхна привилегия, превръща професията на военнослужещия, на българския боец, в една по-непрестижна, по-нискоавторитетна работа. Защо тази професия трябва да има подобни привилегии и защити по този въпрос няма спор, съгласен съм. Основният аргумент е, че няма средства, че няма пари в бюджета. Аз съм сигурен, че министерството, Министерският съвет може да намери пари. (Оживление.) Ако щете, има недвижима Казвам откъде ще намери, тоест има имоти, които могат да носят доходи, които могат да бъдат реализирани. Когато е криза, човек може да продаде нещо, за да преживее и да си гарантира живота и съществуването. Когато не е криза, когато е просперитет, с парите, които е спестил може да си купи имоти, обаче това не трябва да нарушава статута, не трябва да нарушава функционирането на тези структури, на държавата и на тези хора. Добре, предстоят съкращения, ще бъдат пенсионирани доста хора, които имат съответния стаж. Това по някакъв начин явно ще натовари бюджета, но пак твърдя, че могат да бъдат намерени ресурси и в армията. Затова Затова поддържаме становището, което досега сме поддържали. Благодаря ви.

Тези 45 дни в дадената обстановка биха могли да затруднят изплащането, както казаха колегите, от министъра, и да поставят пред такава ситуация министъра, че той да бъде съден. Министърът естествено, че няма никакво основание и никакво желание да забавя изплащането, стига да има необходимите средства. В една гъвкава схема възможно най-бързо, но не конкретизирано – в 45 дни, тези пари ще бъдат изплатени, това бих искал да Ви кажа. няма. Господин Исмаилов, ще ползвате ли правото на дуплика? Отказвате се. Има ли желание за изказване? Заповядайте, госпожо Панайотова.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Ако се намирахме наистина в идеална ситуация, можеше и да говорим за конкретни срокове, не нека да бъдем откровени и да кажем ситуацията, в която се намираме в момента Бюджет 2009 беше планиран със свръхприходи, а същевременно бяха направени изключително много разходи, които не бяха финансово осигурени. В момента имаме над 200 млн. лв. външен дълг на Министерството на отбраната, тоест това, което се опитваме в момента да направим, е да постигнем максимално реализуемото в рамките на допустимото. Това, което залагаме с новия закон, е изключително важно да се отбележи тук, че не искаме в бъдеще да изпадаме в подобни ситуации. В тази връзка се въвеждат антикорупционни мерки, които именно гарантират прозрачността и безпристрастността при изразходването на средствата, отделяме планирането на бюджета от неговото разходване, въвеждаме така наречения външен одит, имаме участие оттук нататък на Народното събрание съвместно с Министерския съвет и министъра на отбраната при инвестиционни разходи, които надвишават определена стойност, тоест ако тези мерки бяха залегнали преди

Уважаема госпожо Панайотова, аз ще пропусна първата част на Вашето изказване по отношение на бюджета, защото този спор сме го водили много пъти. Аз, разбира се, няма да се съглася с Вас, че се опитвате да прехвърляте задълженията от края на годината на управление, което е било до средата на годината. Но, разбира се, това е тема за друга дискусия. Аз обаче не мога да се съглася с нещо, което казвате по отношение на 45-дневния срок. Разбирате ли, че ние тази дискусия я водим не защото сега се прави предложението да има 45-дневен срок, а защото този 45-дневен срок го е имало в закона и защото вие го отнемате, променяйки съответно текста на чл. 235? Това е основната причина, за да говорим за несигурност сред българските военнослужещи по отношение на изплащането. Вие дори не предлагате някакъв срок, който да бъде фиксиран в този закон, и тогава когато отнемате от една страна право на военнослужещите, а от друга страна, ако обърнахте внимание на казаното и от колегата от Парламентарната група на ДПС, че става дума за защита, ще се съгласите, че трябва да предложим нещо различно от това, което вие предлагате в текста на чл. 235. Пак ще кажа – нека да не е 45-дневен срокът. Предложете 90 дни, предложете шест месеца, дайте да видим каква е тази схема, за която всички вие говорите, че министърът я има като яснота и която е предложил. Нека тя да влезе като ангажимент на Министерството на отбраната и това да бъде казано на българските военнослужещи. Вие обаче не приемате, че трябва да се върнем към 45-дневния срок,

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев да отпадне § 116, изменящ чл. 35 на действащия закон. Предложението не се подкрепя от комисията. Моля народните представители да гласуват.

текста на комисията за § 116 – чл. 235, който бе зачетен в залата. Моля народните представители да гласуват.

Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев: „Във връзка с оспорването на § 129 предлагаме да се създаде нов чл. 226в със следното съдържание: „Чл. 226в. (1) Военнослужещи от Министерство на отбраната могат да придобият чрез закупуване или замяна със собствен имот едно жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството през целия срок на службата, ако са прослужили не по-малко от 15 години. Изискването за прослужено време не се прилага в случаите на прекратяване на правоотношенията за изпълнението на военната служба на основание чл. 164, т. 1. Военнослужещи от Министерство на отбраната, които са участвали в операции и мисии, извън територията на страната, с висока степен на риск, придобиват право по ал. 1, ако са прослужени в министерството не по-малко от 10 години, а ако са участвали в операции, мисии извън територията на страната с ниска степен на риск – не по-малко от 12 години. години. (3) Преживелият съпруг, съпруга и децата на военнослужещ, загинал при или по повод изпълнение на военната служба, могат да придобият чрез закупуване или замяна със собствен имот едно жилище, ателие или гараж от фонда на министерството, ако военнослужещият не е ползвал правото по ал. 1 и 2. (4) Цивилните служители на Министерство на отбраната придобиват право по ал. 1, ако са прослужили в министерството не по-малко от 15 години, освен ако в закон не е предвидено друго.” Съответно чл. 226в става чл. 226г и така останалите текстове

Уважаеми господин председател, драги колеги, явно това е последното ни заседание по Закона за отбраната и въоръжените сили. Съжалявам, че нито веднъж не чухте опозицията и молбата ни на разискванията тук и в комисията да каним началника на отбраната. Това е Закон за отбраната и въоръжените сили. Генералите, които работят в Българската армия, имат също толкова хора, колкото цивилните служители в Министерство на отбраната да присъстват по време на обсъжданията. Дори го приемете като жест на уважение към тази служба, която те години наред носят и изпълняват с чест и отговорност. Съжалявам, че не ни послушахте. На мен ми се искаше днес генералът да е заедно до заместник-министъра, до представителите на министерството. Щеше да е по-добре. Това щеше да е уважение на вас, управляващите, към въоръжените сили. А е истина, че Министерството на отбраната е това, което готви законодателните промени и заедно с Министерския съвет ги внася за обсъждане в парламента. Ако приемем мотивите на господин Тошев за промяната, която ние искаме за съпруга, съпрузите и децата на загиналите военнослужещи да ползват правата,

Ако ние успяхме да гласуваме в миналата година един закон, който даде възможност за по-добри заплати, за по-добри заплати, добавки и социални придобивки на военнослужещите, смятам, че и за в бъдеще вие ще имате проблеми, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, защото все още военнослужещият не е щастлив, не е достатъчно удовлетворен за труда, който полага, за грижите, които има за националната сигурност, участието му в мисии в чужбина. чужбина. Това, че живее разделен от семейството. И това, че вдигнахме малко заплатите, ще видите след време, че отново ще бъдат недостатъчно кандидатите, които желаят да работят в Българската армия, във въоръжените сили. Смятам, че е добре да запазим придобивка, която така или иначе вече я има. Истина е, че това ще утежни бюджета на министерството, особено при този бюджет от 1,46, който отново казвам, че и за мен е по-нисък от необходимия, за да се издържа една боеспособна и съвременна армия. Въпреки това една грижа повече към военнослужещите, една възможност те, след като прослужат необходимите 15 години да имат възможност в новия гарнизон, на новото място да си закупят жилище, би могло да бъде решено при добра работа и управление на средствата такива, каквито ги има в министерството. Тук искам да подкрепя колегата от ДПС. Наистина много имоти има в Министерството на отбраната.

площи, които ги има, а те са десетки хиляди, може да се строи и да има жилища за военнослужещите. Така че нашето желание е да подкрепите идеята ни и идеята на президента на Републиката да остане възможността военнослужещи, които са прослужили 15 години, да могат да купят жилище и да останат да живеят в гарнизоните, където са работили и е минала голяма част от живота им. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като аз обичам да говоря с реални факти, в момента има 3000 жилища, с които разполага Министерство на отбраната. Хиляда от тях дори са в райони, които са реално нежелани за закупуване. Желаещите да получат жилища са 11 920 души. Тоест няма как да бъде удовлетворено това искане и отново ще се получи ситуация на дискриминация. Предложението, което беше лансирано от Министерството на отбраната по време на комисията е, че в Закона за държавната собственост към държавните служители, които имат право след три години прослужено време да закупят държавно жилище, ще се добави съответно и за военнослужещите. Това е ангажимента, който се пое в лицето на министър Ангелов при присъствието му по време на Така че нека наистина да говорим за реално постижимите неща.

тук, напуснаха. Но аз се надявам това, което ще кажа, да бъде чуто както от сега действащите военнослужещи, офицери и генерали, така и от тези, които са в резерва, така и от цялото българско общество, в което са и пенсионерите и изнемогват. Тъй като и аз съм човек на точните науки, както Моника каза – говорим с цифри, за да се обоснова, първо искам да ви прочета няколко цифри и след това да ви кажа защо смятам, че всичко това, което се прави от опозицията, е див популизъм. Повтарям го, предишния път пак го казах. предишния път пак го казах. Главно ще ви прочета неща, които касаят последните 8 години – от 2002 до 2009 г. Това е периодът, в който главнокомандващ е бил същият този човек, който прави вето на някои неща от закона. В Министерството на отбраната е имало 26 търговски дружества, от които в този период са останали 12 или 13 – половината. Едно от тези дружества е „Воинтех”. Набързо ще ви кажа само някои неща, пък вие си направете сами извода. Във „Воинтех” е имало 60 автошколи с над 3 хил. автомобила – товарни, леки, автобуси, 500 мотоциклета, 100 картинга. Имало е 17 летища със 122 самолета плюс обслужваща техника, която обхваща линейки, пожарни, мотокари, камиони и автобуси.

и 400 гребни лодки. Ще ви кажа защо споменавам всички тези неща. Защото това вече го няма, а цените, на които е разпродадено не само това, а имуществото на Министерството на Само искам да подчертая, защото се засяга социалната политика, че това бяха готови, създадени условия за активно спортуване, развлечения и занимания за свободното време на младите хора и донаборниците. Сега да минем към цифрите за продажба. За този период са продадени 343 имота, като искам да обърнете внимание на цените, на които са продавани. Средната цена на квадратен метър – като обем само ще ви кажа, че са продадени 236 млн. кв. м площ и близо 102 хил. кв. м застроена площ, не разгъната. Който е техник, знае какво е застроена площ. Една сграда, ако е 100 квадрата застроена, значи разгънатата площ е 300. е 300. Средната цена на земята е продавана за 53 ст., а застроената площ е продавана за 17 лв.

отбраната за социална програма, а останалите 50% за „Сребърния фонд”, тогава положението в държавата щеше да бъде съвсем друго. Нали в този момент главнокомандващ и президент, който е държавен глава, е можело поне да раздели това нещо и да удостои хората, от които 40 години са се отделяли пари за тези военни имоти, да може тези военни имоти да се върнат по обратен начин за техните пенсии. Правени са от техните

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Велчев, първо, забравихте да кажете кога е станало всичко това и, второ - този поменик не е за нас. Той е за прокурора, бе.

Къде е господин Костов? (Смях.) От Костов до тройната коалиция всички грабиха до безумие, като за последно. И като сте дошли на власт, хайде да отворим икономическите досиета, дето вика Първанов, само че повтаря мен от миналия парламент, където аз казах: „Като ги отваряте досиетата, моите избиратели от Пазарджик не се интересуват кой какъв е бил, а кой какво е откраднал”. И като сте дошли на власт, хайде, вадете ножовете и почвайте сеч! Няма време, защото ще загубите инерцията и ще ви свалят и вас като тях. Втора реплика? Няма. Заповядайте, господин Велчев, за дуплика. Искам да подчертая, затова направих това изказване, затова казах за дивия популизъм, защото това, за което имам данни, господин професор, е от 2002 до 2009 г. Искам да напомня, че че министрите на отбраната през този период са били от НДСВ. Наистина, тях ги няма, но заместник-министърът, който е отговарял за имотите, е бил от ДПС. А в последните 4 години шеф на Комисията по отбрана е бил господин Найденов, който също е тук и който много лобира за това, че тези неща са много важни за армията, защото едва ли не това е социална политика. Искам да ви кажа нещо друго – ние сме народни представители на цялото общество и лобизмът, ако говорим за лобизъм, в много случаи е опасен, защото става дисбаланс в обществото. А много е опасно - предупреждавам всички, че да лобираш за едно силово министерство, е опасно

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Да, вярно е, както каза господин Найденов, че

е, че по това време съществуваха институции като Главно управление на Строителните войски, ЖП-войски – институции, които строяха жилища за военните. Всяка строяща строяща организация винаги оставяше определен процент жилища за военнослужещите. Тоест фондът, с който разполагаше армията, беше неимоверно по-голям отколкото сега.

Него го мотивира заплатата, мотивират го условията, които има текущо към момента. Тоест ние трябва да му осигурим – надявам се да го направим в бъдеще – една висока заплата, на базата на която той може да живее. Трябва да му дадем жилище, докато е в армията. За тази цел армията трябва да има жилища, а не те да бъдат продадени. Ние трябва да му осигурим такава възможност, че той да живее в жилище във всеки гарнизон, в който отиде, и то държавно жилище, а не да плаща по 200-400 лв. наем и от голямата заплата, която ние му даваме, да не остава нищо. нищо. Това трябва да му осигурим! Затова искаме в армията да има жилищен фонд, който тя да поддържа за действащите военнослужещи. Останалите, когато им осигурим висока заплата и те могат да отделят средства, в момента, в който се пенсионират, ще имат пари да си закупят жилище,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това, което нашите колеги от ляво защитават и чрез вота на президента, наистина звучи много добре за хората, които не знаят за какво става въпрос. Като бивш военнослужещ искам да кажа, че има една приказка, която и в момента е валидна – „Поделение се мести, сержант се не мести”.

Статистиката преди промените и сега показва, че офицери, които по една или друга причина са придобили недвижимо имущество в границите на гарнизона, в който служат, нито желаят да развиват кариерата си, нито продължават да се обучават.

Ако господин президентът и нашите колеги от ляво мислят не само за социалната страна на военнослужещите, а и за бойната готовност на армията, нека да се замислят и върху този факт. Това – първо. Второ, по Закона за държавния служител, който е специален закон, всеки служител в Министерството на отбраната с над 3 години служба има право да закупи апартамент от фонда на министерството. Нима искаме да кажем на военнослужещите: Вие трябва да чакате пет пъти повече. Следващото нещо е – и моят колега Минчев го спомена – защо толкова настояваме да продаваме?! Защото е много сладко за тези, които купуват от организация и продават на военнослужещите. Комисионните са си комисионни и много лесно влизат в нечии джобове. Сега министерството не строи, не разполага със собствен фонд, нищо че има имоти. То закупува готови жилища. готови жилища. Практиката в страните, към които ние сега се числим – натовските и европейските армии, е да се създава оборотен фонд от жилища за военнослужещите и във всеки гарнизон се знае апартаментът на командира, знае се апартаментът на началник щаба, знае се апартаментът на командира на ротата. Не се знае името на този човек.

казва, че предложенията, които ние сме направили, излизат извън обхвата на текстовете от закона, оспорени от страна на президента, което е абсолютно несъстоятелно. ще бъде подложено на гласуване. АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Разбирам, но ми се иска да кажа, че по същество това е абдикация на мнозинството в комисията от решение по същество. същество. Вие сте юрист. Предполагам, че всеки един от юристите настръхва като види подобен текст. Сред оспорените от страна на президента текстове

чийто текст ние сме предложили в законопроекта, очевидно на второ четене. Отменени са 15 текста от чл. 300 до чл. 315 и няма как, след като основният мотив на президента е свързан с отнемането на възможността военнослужещите да закупят жилище, а и ние сме направили подобно предложение, комисията да твърди, че нашите предложения излизат извън обхвата на оспорените текстове. То е пряко във връзка с оспорените текстове, които са изрично посочени, в това число и в мотивите, придружаващи Указа на президента. Но това е едната страна на въпроса. Втората страна е, че при разглеждането на предложенията в Комисията по външна политика и отбрана на първо четене ние се съгласихме, че очевидно Министерството на отбраната има проблем с изграждането и поддържането на жилищен фонд. Същевременно министерството е заложило механизъм, по който да изгражда този жилищен фонд – със собствени средства, наети или придобити чрез други способи. Следователно тук въпросът, уважаеми колега Минчев, не опира до възстановяването на Главното управление на Строителните войски, за да има кой да строи жилища, а самото министерство предвижда механизъм, при който да създаде и поддържа жилищен фонд. Вие обаче пропускате факта, че отнемате за пореден път възможност, която е заложена в закона. И казвате: след приключването на военната служба нас не ни интересуват военнослужещите и техните семейства! Добре, вие не желаете да продавате от жилищния фонд, който се ползва за нуждите на армията, съответно за цивилните служители в структурите на подчинение на министъра. Същевременно говорите за практики в други въоръжени сили в страните – членки на НАТО, или спомени отпреди 1989 г. Не предлагате никакъв механизъм. Предложете – дали това ще бъде по начина, по който беше заложено създаването на здравноосигурителен фонд, на пенсионен фонд, на социално осигуряване за военнослужещите, фонд, по който хората, които са служили в армията, могат да придобият при облекчени условия жилища след приключване на тяхната военна служба. Господин Тошев казва: има схема, има възможност, отчисления от заплатите. Добре, предложете ги. По същия начин ни казвате: има варианти, министърът има виждане, ние имаме виждане. Ами споделете ги! Кажете какви са тези виждания, в това число и по отношение на жилищата. Казвате за държавните служители и същевременно не предлагате допълнение към Закона за държавната собственост или Закона за държавния служител, който да изравни статута на военнослужещите с този на държавните служители, да могат след третата година да придобият правото да си купят жилище. Ами предложете, това ще бъде изход! Но и това не предлагате. Тоест вие се опитвате да ни кажете, че имате някакви намерения, очевидно не много ясни и за вас самите, и това да бъде аргументът, който да ни накара да ви подкрепим. Ние ви предлагаме конкретен текст, конкретен механизъм, вие отлагате решението неясно за кога, при неясно какви механизми. Ето това е неприемливо.

Уважаема госпожо председател, колеги, господин Найденов! Първо, аз не съм предлагал да се възстанови ГУСВ, аз просто казах, че тогава имаше ГУСВ, което правеше жилища, а сега не се правят. Не съм го предлагал това. Проблемите за жилищния фонд така или иначе съществуват сега и ние, давайки възможност на старите военни, които имат петнадесет и повече години служба, да купят жилища, задълбочаваме проблемите на армията с младите, тези, които действат в момента. Това исках да ви кажа и трябва да го

от армията до 100 лв. за компенсиране на част от този наем. Тоест армията допълнително плаща всеки един месец. Това са средства, които ако армията имаше собствени жилища, нямаше да ги плаща, щеше да получава наеми.

Аз не зная господин Найденов дали не разбра или умишлено ни вкара в нова тема по дебата. Ние досега коментирахме по същество,

И трета реплика – на народния представител Красимир Велчев. Уважаеми господин Найденов, аз се радвам, че все пак се получава някакъв дебат, защото ние бяхме упрекнати от десните партии, че уважаваме ветото на президента. И аз тогава казах, че точно това е целта – българските граждани да чуят за какво става дума и да си направят сами оценка. Но Вие нищо не казахте за моето изказване, за това, което аз Ви казах като цифри и като данни. Това – едно. Второто нещо. Ние сме влезли вече в Европа. Според Вас има ли европейска държава, в която да има такава

Тях в по-друга ситуация ли ги поставяме? Или Министерството на отбраната го поставяме в по-специална среда, защото главнокомандващият е президентът? Кажете, да чуят и другите структури, какво правим с другите министерства? Пак казвам, и енергетика, и култура, и т.н. Те по-малко ли работят, по-малко ли рискуват живота си, по-друга категория хора ли са? Това ми е въпросът.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Велчев, не казах нищо за Вашето изказване, просто за да си спестя отговора, че го намирам за абсолютно неуместно. Защото онова, което Вие смятате, че е престъпване на закона, несъответстващо на изискванията, неотговарящо на цени или, с други думи казано, често използвате тази дума „далавера”, изпратете тези материали на прокуратурата, никой не Ви пречи. Няма как президентът да наложи вето на разпродажбата на „Воинтех” като акционерно дружество, чийто едноличен собственик е Министерството на отбраната. Ако това имахте предвид с Вашето изказване. Намирам също така за проява на доста лош политически вкус да водите задочен спор с президента оттук по въпроси, към които той няма пряко отношение. И още по-малко пък намирам за уместно да ни занимавате с въпроси от 2002 г. и и да ни натоварвате с отговорност за действия при друго мнозинство. Или може би наистина трябваше да се обърнете по-скоро към вашите партньори вдясно, които тогава подкрепяха тази политика на Министерството на отбраната. Справка – гласуването за политическата рамка на Стратегическия преглед на отбраната и самия Стратегически преглед на отбраната от 2004 г. Но аз няма да се занимавам с тази тема. Това, което не разбирам, е защо след като една практика не е достатъчно добра, след като няма достатъчно възможности, вие сте склонни да премахнете всичко, което е свързано с тази възможност за закупуване на жилища и не предлагате никакъв механизъм! Ето това не мога да разбера! И ако наистина има смисъл от тази дискусия по текстовете, тя е за да ни накара да се замислим: отнемате поредица от текстове, свързани със социалната политика на Министерството на отбраната, отнемате възможности, които са регламентирани за българските военнослужещи, и ни казвате: нас това не ни интересува, това не е работа на Министерството на отбраната! Търсите други аргументи и аналогия с МВР. Говорим в момента за Закона за отбраната и въоръжените сили и за възможности, които съществуват в закона и които вие отнемате. Предложете алтернативни възможности, кажете: това е по-добрата практика. Предложете я за обсъждане и нека тя да влезе в закона. Единственото, което вие правите, е да отнемате възможности. Затова не сме съгласни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов. Други народни представители?

След Освобождението на България от турско робство професията на армейския офицер е била високо престижна. Било е голяма гордост в семейството да има български офицер. Затова и по времето на монархическото управление офицерите са имали ординарци-войници, защото им е било забранено да носят пазарска чанта, да бутат детска количка. Всичко това е, за да се създаде един ореол на българския офицер. Не напразно униформите им са били други, сабята и т.н. Тоест има традиция, създадена след Освобождението, към едно привилегировано отношение към българския армейски офицер – не към полицията, а към армейския офицер.

войни. Тогава държавата е била длъжна да развива един мощен офицерски корпус, защото времената са били такива, че постоянно са идвали война след война. Българската армия не напразно

чинове, които са дефицитни, особено в армията. Армията е много широко понятие. Тя си има дефицитни професии, които изискват много по-висока квалификация и много по-дълго време човек да практикува, за да израсне в даден род войска.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Радославов, наистина много хора си спомнят с умиление, даже и тези, които само сме слушали, какво е било нивото на българското офицерство

комунистите въвеждат политкомандир, защото не са можели да управляват, а са искали да контролират армията и затова са взели и оттам пада авторитета на българския офицер. Ако е паднал авторитетът, то е в тези 45 години, за които става дума.

Не мога да се съглася, че сега трябва да приемем да гарантираме нещо, при положение, че не сме гарантирали положението на тези, които служат в момента. Те няма къде да живеят. Нали чухте –

армията. Това е като в едно семейство да тръгнеш на почивка, а не си осигурил пари за училище или за здравето на детето си. Нека първо да осигурим това, което иска ежедневието, а след това ще мислим за бъдещето. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз се чувствах много уютно в този дебат. Много ми се искаше всичко това, което беше поставено като искане от господата Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев, да може да се случи. Заставам пред вас, за да дам някакви конкретни обяснения, доколкото мога в случая, макар че съм вън от дебата за това, което беше зададено като въпрос, от една страна. От друга страна, военнослужещите да чуят от нас, от ръководството на Министерството на отбраната,

е убеден, че няма по-заинтересовани от нас – ръководството на Министерството на отбраната, да имаме възможността да дадем този срок от 45 дни да изплатим заплатите. Същото е и с жилищата. Аз не виждам по-заинтересован дори от Вас, дори от депутатите от ГЕРБ. никой по-заинтересован от ръководството на Министерството на отбраната всички военнослужещи да казват: „Да, ръководството е много добро и е успяло да направи това.” Уравнението, което трябва да решим, просто не се решава в момента. Няма ги парите.

колкото можахме, и те не са платени не заради нас. Тази невъзможност, липсата на средства, ни кара да вземаме такива решения и да предложим тези неща в закона. Аз се радвам, че не се дебатират и в момента очевидно не е тема. Такива са правилата и другата част на закона. Някъде е ставало това. Промените в закона всъщност бяха насочени към една цел – да се опитаме да направим най-накрая едно по-добро управление с интегрирания модел на армията. Ограниченията, които се получиха в тези две точки, в които се съсредоточи вниманието – заплащането на парите и тази прословута схема, са направени само поради липса на средства, не поради някакви други мотиви, които усещам от това, което се говори в залата. Вие очаквате да кажа конкретна схема. Сигурно ще я кажа, но не можехме да я кажем до внасянето на промените в закона, тъй като в момента тече структурна реформа в Министерството на отбраната. В момента моите колеги работят по структурата. Следващата седмица трябва да кажем колко хора остават. Чували сте сигурно това, което бяхме решили преди това в експертната комисия за тези 2% съкращения на на администрацията от числеността на армията. Това се опитваме да направим – да спестим някакви средства. Наистина се получава голям брой военнослужещи, които трябва да освободим вероятно. Не знаем точно какъв е броят. Затова не можем да ви предложим схема. Аз съм тук да ме чуят военнослужещите, че тези пари ще бъдат изплащани. Искаме да бъдем коректни. Точно, защото искаме да бъдем коректни и открити не казваме 45 или пък 60 дни. Като военен и мен лично ме притеснява, защото винаги знам, че нещо, което трябва да се свърши, трябва да има срок и изпълнител. Ние не можем да поставим срока, поради тази причина че не е приключила работата в структурната реформа. Не знам дали съм убедителен, но щом приключи тя лично на вас или по какъвто механизъм трябва ще докладвам и схемата, по която ще бъдат изплащани тези пари. Ще кажа съвсем накратко, разбираме, че освобождаването от армията, от служба и отиването в пенсия и ненамирането веднага на работа е затруднение. Вероятно ще дадем някакви заплати – дали ще бъдат 3, 5 или повече, зависи колко позволяват изчисленията от бюджета, които ни остават всеки месец, ще бъдат предоставени на военнослужещите. Това можем да направим. Това е истината по тези заплати. Ако позволите още малко за жилищата - няма кой да ги строи. Сигурен съм, че и бившият заместник-министър Спас Панчев е в течение. Знаете какви усилия бяха направени от предишното ръководство да бъдат закупени жилища. Това е бъдещето и ние се стремим да направим нещо модерно. Закупуването на жилища силно ограничава

Няма желаещи. Закривам дебатите. Преминаваме към гласуване. Ръководството на заседанието не споделя предложението на комисията да не се подлага на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев с мотив, че то е извън обхвата на оспорените текстове от закона. Оспорен е § 129, с който Глава десета – „Социална политика, провеждана от Министерството на отбраната” с текстове от член 302 до 315 се отменя. Предложенията, направени от тримата народни представители, са относими към социалната политика, провеждана от Министерството на отбраната, поради което ръководството, повтарям, счита, че това предложение следва да бъде поставено на гласуване. По тези съображения подлагам на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на § 129,

Уважаема госпожо председател, по § 155 беше направено предложение от народните представители Моника Панайотова, Красимир Минчев, Живко Тодоров и Владимир Тошев.

Глобите за длъжностните лица са в размер от 1000 до 5 хил. лв., а за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 30 хил. лв.

хил. лв. (4) За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5 хил. изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 25 по предложението на комисията.

Преустановете гласуването! Моля за сериозно отношение към това, за което сме в залата.

Уважаема госпожо председател, искам и журналистите отвън да чуят, че тук от лявата страна има депутати, които умишлено не гласуват и саботират

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 26: „Чл. 26. Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Въз основа на съставените актове министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления. (3) Съставянето на актовете и издаването на наказателните постановления за административни нарушения по този закон, както и тяхното обжалване и изпълнение се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Няма. Подлагам на гласуване чл. 26 по предложението на комисията.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието. да гласуваме наименованието на Допълнителните разпоредби, съгласно предложението на комисията.

думите „с публични правомощия или функции или лице” се заличават. текста на вносителя за § 1 с уточнението, направено от докладчика. Гласували

Подлагам на гласуване редакцията на § 2.

По § 4 има предложение от народния представител Иван Вълков, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция: „§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща доклада по чл. 20, ал. 3 на Европейската комисия в срок до 15 май 2010 г.”

Остават по-малко от две минути до края на работното ни време днес. Следващият законопроект е достатъчно сериозен. Предстои по програмата ни първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него ще започне работата ни в утрешния пленарен ден. Закривам пленарното заседание.